от Нина Пейчева Миткова – народен представител от парламентарната група на „Воля“, Изборен район 16, Пловдив град:

Желая пълномощията ми като народен представител да бъдат прекратени по съображения от личен характер с решение на Народното събрание съгласно чл. 72, ал. 2 от Конституцията на Република България. Подпис, 27 септември 2017 г.“ Във връзка с това Ви предлагам следния служебен „Проект РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител Народното събрание

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 14 септември 2017 г., на което обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от народния представител Волен Сидеров и група народни представители на 13 септември 2017 г. В заседанието на Комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите: Атанас Добрев – заместник-министър, от Изпълнителната агенция по горите: Румен Янкулов – директор на дирекция „Лов“, и Деница Александрова – главен юрисконсулт. Присъстваха и представители на Българското дружество за защита на птиците и на Асоциацията на парковете в България. Законопроектът беше представен от народния представител Александър Сабанов. Със Законопроекта се предлага министърът на земеделието, храните и горите да може със заповед да променя сроковете за ловуване на дивеч – обект на лов, и да регулира числеността на дивечовите запаси в зависимост от биологичното развитие на дивеча и щетите, нанесени от него. Заповедта ще се издава след съгласуване с министъра на околната среда и водите, по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. Обжалването на заповедта няма да спира нейното изпълнение. В свое становище Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя Законопроекта, но обръща внимание, че със заповед не може да се променя срок, определен в нормативен акт с ранг на закон. В последвалата дискусия народни представители от парламентарните групи на Обединените патриоти и на „БСП за България“ подчертаха, че предложението се прави във връзка с опасността опасността от разпространение на африканската чума по свинете, тъй като в момента има огнища на това заболяване в съседна Румъния и съществува реална опасност то да се прехвърли на територията на страната. Това би довело до унищожаването не само дивите, но и на почти цялото поголовие от питомни свине в страната. В тази връзка се налага да бъдат предприети превантивни действия и да се даде възможност за оперативна намеса на компетентните органи, особено предвид липсата на разработена ваксина и силно увеличената популация на дива свиня, която създава допълнителен риск от бързо разпространение на болестта. От парламентарната група на „Воля“ заявиха, че няма да подкрепят Законопроекта, тъй като изложените от вносителите аргументи са противоречиви, а предложеният текст дава право на министъра да променя сроковете за ловуване както прецени, без да бъде ограничен от условия, свързани с реакция на кризисни ситуации. От Асоциацията на парковете в България припомниха, че в Закона и в момента съществува възможност при епизоотична обстановка министърът да прилага санитарен отстрел на диви животни като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестите по животните. Освен това подчертаха, че биологичното развитие на дивеча и щетите, нанесени от него, по никакъв начин не кореспондират с превенцията на заболяването. От Българското дружество за защита на птиците също се обявиха против Законопроекта и възможността със заповед на министъра да се определят да се определят сроковете за ловуване. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 13 гласа “за”, 1 глас “против” и 5 гласа “въздържал се” предлага на Народното събрание

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД за първо гласуване на Комисията по околната среда и водите

и група народни представители на 13 септември 2017 г. На свое заседание, проведено на 28 септември 2017 г., Комисията по околната среда и водите разгледа на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54, внесен от Волен Николов Сидеров и група народни представители на 13 септември 2017 г. и разпределен на Комисията по земеделието и храните като водеща. На заседанието присъстваха: господин Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и горите, господин Григор Гогов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, горите, господин Румен Янкулов – директор на дирекция, госпожа Деница Александрова – юрисконсулт, и госпожа Даниела Ангелова – директор на дирекция „Правна“ в Изпълнителна агенция по горите, господин Валери Георгиев – началник отдел „Биологично разнообразие“ в дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерството на околната среда и водите. Председателят на Комисията госпожа Ивелина Василева откри заседанието, представи гостите и обяви дневния ред, приет единодушно от членовете на Комисията, след което даде думата за представяне на Законопроекта. От името на вносителите Законопроектът и мотивите за неговото внасяне бяха представени от народния представител Александър Сабанов, който отбеляза, че настоящето предложение за промяна има за цел да се предвиди възможност със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да бъдат променяни сроковете за ловуване на някои видове дивеч според конкретната обстановка след съгласуване с министъра на околната среда и водите. Това се налага поради увеличаване запасите на дивеч и свързаните с това зачестили регистрирани щети от него. Народният представител посочи и усложняване на епизоотичната обстановка, свързана с разпространението на африканска чума по свинете, водеща до значителни икономически загуби. Според вносителите с възможността за промяна в сроковете за ловуване на някои видове дивеч ще се реагира адекватно на посочените проблеми. Народният представител Александър Сабанов цитира данни, според които заболяването е нанесло сериозни щети в държави като Литва, Латвия и Естония, и отбеляза, че за африканската чума няма лечение и ваксини. По думите му болестта вече е достигнала Румъния и в тази връзка се налага да бъдат предприети превантивни действия. Към Законопроекта е приложена и предварителна оценка на въздействието, съгласно която той е бюджетно неутрален, целящ ограничаване на икономическите загуби. Законопроектът не предвижда увеличение на административната тежест и необходимост от непосредствени и последващи промени

в законова разпоредба. Тя подчерта, че подобна заповед ще може да се издава след съгласуване с министъра на околната среда и водите и няма да бъде своеволен акт. Становището на Министерството на околната среда и водите беше представено от господин Валери Георгиев, който посочи, че за предотвратяване на щетите от дивеча важно условие е да се предприемат превантивни мерки в рамките на определения ловен сезон и след извършване на задълбочен мониторинг върху

отговори бяха дадени от заместник-министъра на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Григор Гогов, народния представител Александър Сабанов и директора на дирекция в Изпълнителната агенция по горите Румен Янкулов. След приключване на дискусията и проведената процедура по гласуване Комисията по околната среда и водите с 3 гласа „за“, без „против“ и 16 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, № 754-01-54,

Благодаря, госпожо Председател. „Мотиви към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча Във връзка с увеличаването на запасите на дивеча зачестяват регистрираните щети от него. В същото време се усложнява епизоотичната обстановка, свързана с разпространението на африканската чума по свинете, която води след себе си значителни икономически загуби. За да може да се реагира адекватно на тези проблеми, е необходимо да бъде предвидена възможността със заповед на министъра на земеделието, храните и горите да бъдат променяни сроковете за ловуване на някои видове дивеч според конкретната обстановка след съгласуване с министъра на околната среда и водите като част от мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране болестите на животните.“ Искам да подчертая,

Благодаря, уважаеми господин Петров. Откривам разискванията. Изказвания, колеги? Ще има ли изказвания, или да закривам разискванията? Няма изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Гласували